Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители!

Други народни представители? Заповядайте, господин Панчев.